predlozima zakona koji su na dnevnom redu danas, Republika Srbija nastavlja da pruža podršku građanima i privredi u cilju ublažavanja posledica pandemija bolesti Kovid 19.Kako se mera direktne pomoći pokazala veoma značajna za sve naše građane, a podsetiću vas da se prošle godine prijavilo preko 6 miliona građana za pomoć od 100 evra, država je odlučila da ove godine omogući svim punoletnim državljanima Republike Srbije, da se prijave za novčanu pomoć od 60 evra, koja će biti isplaćena u dva dela.Građani će moći da se prijave od 28. aprila do 15. maja 2021. godine, elektronskim putem Uprave za trezor, ili telefonskim putem kontakt centra od 5. maja, a penzionerima, korisnicima socijalnih primanja i licima u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, novčana pomoć će biti isplaćena direktno, oni neće morati da se prijavljuju na ovaj način.Za sprovođenje ove mere podrške, neophodno je da se formira privremeni registar punoletnih državljana Republike Srbije, kojima će ova pomoć biti isplaćena.Zahvaljujući odgovornoj politici našeg predsednika Aleksandra Vučića, Republika Srbija je sada ekonomski stabilna zemlja, i kao takva ima mogućnost da pomogne svim svojim građanima, privredi, ljudima zaposlenim u različitim sektorima u društvu, turizmu, kulturi, sportu, zdravstvu, gradimo kovid bolnice, gradimo autoputeve, realizujemo kapitalne projekte, a sve ovo je bilo nezamislivo do 2012. godine.Kako bi očuvali likvidnost u privatnom sektoru neophodno je da se postojeća garantna šema, kao mera podrške privredi produži, ali isto i tako da se formira nova garantna šema za pomoć najugroženijim preduzećima.Podsetiću da je prvom garantnom šemom bankama omogućeno da odobre dve milijarde evra povoljnih kredita privredi, odnosno mikro, malim i srednjim preduzećima, a sada taj iznos povećavamo za 500 miliona evra, ali i produžavamo rok dostupnosti, odnosno raspoloživosti tih sredstava za godinu dana.Prema dana.Prema poslednjoj evidenciji do sada su banke odobrile oko 1,7 milijardi evra kredita u sklopu postojeće garantne šeme. Ovaj podatak pokazuje da je našim privrednicima izuzetno značajan ovaj vid pomoći, te je kroz drugu garantnu šemu obezbeđeno novih 500 miliona era, ali za najugroženija preduzeća i kompanije.Zakon koji reguliše pitanje druge garantne šeme namenjen je prvenstveno najugroženijim delatnostima, poput ugostiteljstva, putničkog transporta, hotelijerstva u gradovima i turističkim agencijama, kao i kompanijama koje imaju pad poslovnih prihoda iznad 20% u odnosu na prethodnu godinu.Iz prethodno navedenog možemo videti da Republika Srbija koja preuzima obavezu da kao garant izmiri potraživanja banaka nastala po osnovu odobrenih kredita, pruža podršku svim svojim građanima, ali i svim segmentima društva i podjednako brine o svim građanima.Kroz ovaj izuzetno teški period pokazali smo da smo pravi lideri regiona. Stabilna politika predsednika Aleksandra Vučića i SNS dovela je do toga da se za tri paketa mera pomoći našim građanima i privredi izdvoji milijardi evra.Ono što je mislim, možda još značajnije za naše građane je da je kroz ceo ovaj period plata konstantno povećavana. Tako da, smo u martu imali iznos prosečne plate skoro 540 evra, a planira se da do kraja godine taj iznos bude 600 evra.Ono što je sigurno idemo ka realizaciji plana i programa „Srbija 2020/25“ gde je planirano da prosečna plata 2025. godine iznosi 900 evra.Naravno da ću kao i kolege iz moje poslaničke grupe Aleksandar Vučić - Za našu decu u danu za glasanje podržati sve ove zakone koji su danas na dnevnom redu, jer oni apsolutno predstavljaju put do boljeg životnog standarda svih naših građana.Zahvaljujem.

naravno da ću u danu za glasanje podržati sve ove predložene zakone, zato što smatram da su Vlada Republike Srbije i predsednik Aleksandar Vučić još jednom pokazali u ovim teškim vremenima kako funkcioniše odgovorna vlast i kako Srbija odlučno postupa u uslovima korona virusa.Sam podatak koji je ovde izneo prisutni ministar finansija Siniša Mali, da će paket pomoći građanima i privredi iznositi od 257 milijardi dinara dovoljno govori da Srbija vodi računa o svakom dinaru, dovoljno govori i o tome da mi imamo sada Vladu Srbije koja vodi računa o svome budžetu.Nama ovde prisutni ministar, Siniša Mali, nam je obrazložio i sve detalje što se tiče paketa pomoći. Jer, ovaj paket pomoći ne samo da čuva radna mesta, nego otvara i našu ekonomiju posle masovne vakcinacije.Na sreću, u Srbiji imamo iz dana u dan, sve bolje i bolje rezultate što se tiče masovne vakcinacije. Ovim putem pozivam građane da se vakcinišu i naravno, da raduje sam podatak da imamo već oko 1,3 miliona revakcinisanih građana, tj. građana koji su primili obe doze vakcine.Na

finansija Siniša Mali, koji je kada je došao na mesto predsednika privremenog organa, potom na mesto gradonačelnika Beograda, zadesio jednu katastrofalnu situaciju u budžetu grada Beograda. On je video na najbolji način kako se to, ne samo nedomaćinski, nego kako se to kriminalno upravlja budžetom. Tako je bilo u Beogradu, tako je bilo u Srbiji za vreme vlasti bivšeg režima i za vreme vlasti Dragana Đilasa.Ovom prilikom želim da se zahvalim ministru finansija na odgovoru koji smo dobili kao poslanička grupa, i koji sam pročitao prekjuče na zasedanju ovde u plenumu, odgovor koji je potpisao od strane Uprave za sprečavanje novca, Ministarstva finansija, gde je Uprava kao i drugi organi Republike Srbije istražuju Đilasove mahinacije.S jedne strane imali smo period Đilasovih mahinacija, s druge strane imamo sadašnji period, to je period Aleksandra Vučića, države Srbije i samim tim imamo i ovakvu situaciju da u u budžetu možemo da izdvojimo dovoljno novca i za pomoć zdravstvu, i za pomoć sve ono što je naveo ministar u svom obraćanju.Ovom prilikom želim da čestitam Vladi Srbije i predsedniku Aleksandru Vučiću što će biti izgrađena kovid bolnica u Novom Sadu. Želim da istaknem kao narodni poslanik u ime naše poslaničke grupe i na sva ona ulaganja koja su predviđena budžetom, a tiču se se izgradnje fabrike vakcina i završetka Kliničkog centra Srbije u Beogradu, rekonstrukciju Kliničkog centra u Novom Sadu, ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu i Srbiji i u sve druge bolnice.Naravno, ulaganje u sve one kapitalne projekte iz programa „Srbija 2025“, jer i taj naš projekat, „Srbija do 2025. godine“ govori o tome da Srbija predvođena Aleksandrom Vučićem misli na budućnost, misli za budućnost naše dece, misli na sve projekte i misli na to da Srbija više ne bude zemlja onakva kakva je bila do 2012. godine. Misli se o tome, misli se o onome šta će biti sutra, misli se o svakom dinaru, to govori i ovaj rebalans budžeta.Kakva budžeta.Kakva je politika Vlade Srbije i predsednika Vučića govore i današnji događaji i današnje izjave i današnje reakcije. Naš predsednik je danas postao počasni građanin Banja Luke, to je postao zasluženo Aleksandar Vučić i Vlada Srbije.Mnogo pomažu, pomogli su i pomagaće i Republiku Srpsku, celu Bosnu i Hercegovinu i sve naše zemlje zemlje u okruženju, bez obzira da li smo nekada sa njima imali neke nesporazume, to su sada naši partneri, sada imamo jedno novo doba, doba mira, stabilnosti, prijateljstava, građenja partnerskih odnosa, pomoći građanima Srbije, pomoći našim komšijama.Zato ću u danu za glasanje podržati i rebalans i sve predložene zakone, jer i ovo sve danas što smo imali prilike da čujemo od mojih dragih kolega samo potvrđuje da Srbija predvođena Aleksandrom Vučićem vodi najbolju politiku u Evropi.Hvala. Nikolić.Izvolite. **Milica Nikolić** Poštovani predsedavajući, poštovani narodni poslanici, uvaženi ministre, poštovani građani Republike Srbije,

se i u obrazloženju predloga ovog zakona navodi, neophodno je da država nastavi sa merama kako bi se ublažile, pre svega ekonomske posledice izazvane pandemijom, a koje su najviše pogodile privrednu aktivnost i znatno je ugrozile.Srbija je danas zemlja koja zahvaljujući odgovornoj politici predsednika Vučića odlično se snalazi u ovoj borbi koja ni malo nije laka.Kada laka.Kada uzmemo u obzir svu medicinsku opremu koju danas imamo, bolnice, kada uzmemo u obzir veliki broj testiranja, koji je čak 80% veći nego u zemljama EU, veliku hospitalizaciju, vakcinaciju, najnižu stopu smrtnosti, a sve to uz najblaže meri u Evropi, jasno je potpuno da je Srbija danas dala primer ne samo zemljama Balkana, nego i Evrope, kako se vodi odgovorna politika i kako se brine o životima svojih građana.Srbija je vakcinisala više od tri miliona građana sa prvom dozom vakcine, a više od milion sa obe doze, od četiri različita proizvođača.Paralelno sa ovom brigom o životima građana, sa nabavkom lekova, vakcina, Srbija danas više nego ikad ulaže u zdravstvenu infrastrukturu. Ali je jako važno da pomenemo da je 2012. godine Srbija bila na dnu svih lestvica kada je zdravstvena zaštita u pitanju. Danas se gradi deset opštih bolnica, ulaganjem u Torlak Srbija će početi da proizvodi četvorovalentnu vakcinu protiv sezonskog gripa, vakcinu protiv korona virusa. Treba napomenuti da je 2019. godine, pre samo dve godine, iako i tada velika ulaganja u zdravstvo, taj iznos je bio 289 milijardi dinara, a sada, samo dve godine, skoro duplo.Za samo četiri meseca izgrađene su dve kovid bolnice u Batajnici, sa oko 900 kreveta, i Kruševcu, a evo sada i zvanično gradimo i treću kovid bolnicu u Novom Sadu.Pored Sadu.Pored ove borbe za zdravstvo, Srbija danas preduzima mere podrške kako bi se ublažile posledice pandemije.Treći paket mera se odnosi na davanje dva puta po 30 evra svim punoletnim građanima, a način isplate je regulisan upravo ovim predlogom zakona. Ovaj paket mera obuhvata i 60 evra svim nezaposlenim, kao i 50 evra za naše penzionere.Veoma je važno napomenuti da će građani na KiM primiti 100 evra, uključujući i decu, a nezaposleni 200 evra.Ja zaista danas ne smem da zamislim šta bi se dogodilo da kada treba da se borimo sa korona virusom, da nabavljamo vakcine, da je danas na vlasti onaj koji jedan most plaća kao 30 km auto-puta, onaj koji u skoro 50 zemalja sveta ima 70 miliona evra i ko zna još koliko. E, baš taj, Dragan Đilas, koji je, kada je počela vakcinacija, poslao poruku građanima da Srbija neće imati vakcine. Ali, kako laže, tako krade.Srbija danas ima vakcine za sve svoje građane koji žele da se vakcinišu. Srbija je vakcinisala i region.Pored

od četiri auto-puta koji se sada grade, deonica Preljina-Požega na auto-putu „Miloš Veliki“, građani Požege su čekali ovaj auto-put oko 70 godina, put koji će zameniti Ibarsku magistralu, koja je toliko života odnela. Jedna od tri obilaznice koje se grade u ovom kraju biće obilaznica oko Požege, a građani Požege su skoro pola veka čekali na obilaznicu koja će izmestiti teretni saobraćaj iz grada.Da bi se svi ovi projekti realizovali, osim znanja, marljivog rada, borbenosti, neophodna je i zdrava ekonomija i javne finansije kakve Srbija danas ima. Mi ćemo nastaviti hrabro da se borimo za našu Srbiju, za budućnost i našu decu. Hvala. Hvala puno.Uvaženi narodni poslanici, poštovana Milice, dali ste mi samo uvod

oni s vremena na vreme tako izađu sa nekim saopštenjem. Evo, malo pre su izašli sa još jednim saopštenjem oko zaduživanja Republike Srbije.Ono što je moje pitanje za vas, gospodine Nikeziću a koliko ste vi zadužili i uništili Republiku Srbiju? Najskuplja ikada obveznica koju je Republika Srbija izdala bila je u vaše vreme, vaše i vašeg poslodavca Dragana Đilasa. izdali ste obveznicu sa kamatnom stopom od 7,25%. Ali, dobro, da zanemarimo i to da je najskuplja ikada obveznica u našoj zemlji izdata kada ste vi vodili Ministarstvo finansija i kada je Vladu vodio Dragan Đilas, nego je pitanje da li ste nešto za te novce izgradili? Jel ima neki auto-put kojim možete da se ponosite a koji ste napravili tim parama? Pri tome, ne mislim na auto-put na Mauricijusu, mislim na auto-put ovde u Srbiji. Ima li nešto da ste uradili za građane Srbije da je ostalo iza vas, osim što ste napunili svoje i džepove Dragana Đilasa? Pa, nema.Zato nemojte da govorite ništa o politici zaduživanja. Od tih para koje ste vi zadužili Srbiju, mi u septembru treba da vratimo još 700 miliona dolara. Dakle, građani Srbije i dalje trpe posledice vaše neodgovorne i bezobrazne ekonomske politike i mi se tako ponašati nećemo.Ovde danas govorimo o prvom, o drugom, o trećem paketu pomoći, govorimo o odgovornoj ekonomskoj politici, govorimo o borbi za našu ekonomiju, govorimo o borbi protiv korona virusa, za zdravlje našeg naroda. Ne govorimo i neću da govorim o vama, vašim džepovima i vašem poslodavcu Draganu Đilasu, pogotovo što se rezultati vaše katastrofalne ekonomske politike, na žalost svih nas i svih građana Srbije osećaju i danas. Hvala puno. Zahvaljujem.Sada reč ima Aleksandar Mirković. ova kratka diskusija ministra Malog je i nešto čemu sam ja hteo da posvetim najveće vreme mog izlaganja, iz prostog razloga zato što ako uzmemo u obzir i jučerašnji dan i evo danas, mnogo sati smo proveli razgovarajući i diskutujući ovde o merama, o svim benefitima koje donosi i rebalans, ali i ovi današnji zakoni. Mislim da je mnogo toga rečeno.Dozvoliću sebi da kažem da nakon svih ovih diskusija gotovo da ne postoji tema, da ne postoji segment ni ovih zakona, a pogotovo juče rebalanas, da kroz to nismo prošli i egzaktno, pokazali šta je to što donosi i rebalans i ovi zakoni danas. Međutim, ono što želim posebno da istaknem jeste činjenica da je ovo samo kontinuitet razvoja Srbije, da svi zakoni o kojima ćemo se danas izjašnjavati su pokazatelj da je ekonomski stabilna Srbija odgovorna politika Vlade Srbije, koja sledi politiku predsednika Aleksandra Vučića, nešto što je svima osnovni cilj, primeni nešto na čemu svi mi želimo da radimo iz dana u dan, jer samo tako možemo da obezbedimo svetliju budućnost za sve naše građane i generacije koje dolaze.Za razliku od prethodnih kolega govornika, ja neću želeti da svoju diskusiju vodim u tom smeru, već ću taksativno nabrajati šta je sve predviđeno i koji su to benefiti, jer ne želim da se ponavljam. Mislim da su građani imali prilike do sada da se uvere šta je to što Vlada čini za njih. Međutim, ono što želim da istaknem jeste činjenica, a to je gospodin Siniša Mali juče istakao, da smo mi planirali deficit na 80,9 milijardi dinara, a ostvaren je, verovali ili ne, poštovani poštovani građani Srbije, u visini od tek 23,5 milijardi dinara.Takođe, ako pričamo o padu BDP-a koji je zahvatio celu Evropu, moramo istaći da smo tu među najboljima iz prostog razloga što je kod nas taj pad svega -1% i ovde možete videti po svim relevantnim faktorima koliko je naša ekonomija jaka i stabilna.Takođe, ono što je posebno interesantno i podatak koji dodatno uliva optimizam jeste i činjenica da je nezaposlenost 2019. godine bila

imaju velikih problema da održe svoju ekonomiju, da zadrže radna mesta, da ostave ljude na poslu, da ne dođu u situaciju da imaju katastrofe gde im stotine hiljada ljudi ostaju bez posla zbog korona krize.Međutim, u Srbiji je situacija sasvim drugačija i totalno suprotna. I pored korona krize mi imamo nova radna mesta, imamo nove investicije i imamo sve veći broj zaposlenih.Kada govorimo o tome egzaktni su podaci, a ono što mene posebno raduje jeste i činjenica da smo pre neki dan imali priliku da vidimo i da će još jedna japanska firma „Nidek“ investirati, konkretno, u Novi Sad, da se planira da oni imaju više od 480 zaposlenih. Za ljude koji ne znaju, oni se bave proizvodnjom elektromotora, zapošljavaju u celom svetu preko 120.000 ljudi. Ako neko se bavi biznisom ili ga to interesuje, investicijama, svako zna da se strani investitor dobro priprema i odlučuje i vaga gde će svoju svoju investiciju uputiti. Razmišlja dobro, premerava sve moguće faktore koji su za njega interesantni. Svako će vam isto tako reći da su Japanci i japanski investitori investitori posebno obazrivi kada je u pitanju investiranje.I ako imate samo u razmaku od šest meseci dve velike investicije koje dolaze iz Japana, to vam samo govori koliko je naša zemlja ekonomski stabilna, ali i koliko je naša zemlja poželjna za strane investicije i strane investitore.Međutim, ono što želim sada da podelim sa svima vama u plenumu, a pre svega sa građanima Srbije jeste i činjenica da smo danas ovde govorili o putevima, govorili smo o domovima zdravlja, govorili smo o bolnicama, govorili smo o vakcinama, a složićete se svi, pa pre svega vi i vaši ukućani, onda i kada zamislite situaciju od pre nekoliko godina, da budemo precizniji, do neke 2012, 2013. ili 2014. godine, kakvu bi situaciju u našoj zemlji imali da nam se tada desio korona virus.Ako uzmete u obzir da smo imali domove zdravlja i ambulante koje nisu ni okrečene viš od 20 godina, činjenica da smo samo za četiri meseca izgradili dve nove kovid bolnice, evo da ćemo uskoro početi sa izgradnjom treće u Novom Sadu, jasno govori koliko smo kao zemlja uznapredovali.Sve ovo govorim samo zato što svako od građana Srbije danas ne mora da gleda daleko u budućnost ili previše da se osvrće u prošlost, jer u prošlosti nećete naći ništa lepo čemu možete da se radujete, a da se tiče politike i investicija i investiranja države Srbije. Nećete naći ništa iz prostog razloga što do 2012. ili 2013. godine ništa, ama baš ništa se nije radilo. Kada uzmemo u obzir autoputeve, škole, domove zdravlja, bolnice, kliničke centre, setićete se i sami da niste mogli da uđete u neku zgradu, a da se ne zapitate, zdravstvenu ustanovu – da li je moguće da ona tako izgleda i da li je moguće da se ovde pruža zdravstvena nega?Ta slika se danas drastično promenila i prevashodno za to je zaslužna politika SNS i pre svega predsednika Aleksandra Vučića. Poštovani građani Srbije, vi kao neko ko odlučuje o tome ko će biti na vlasti, ko bira i sve nas ovde koji sedimo, ali isto tako svojim glasom se odlučuje možda i za neke ljude koji nisu prešli cenzus, ili pak podržava one ljude koji su bojkotovali izbore, svesni ste i sami da rezultat i ono što vidite golim okom ne može niko da vam sakrije, niti može da vas ubedi da nije tako.Ovih dana smo svedoci da u nedostatku bilo kakve politike argumenata i rezultata kojima bi se pohvalili, a da su ostvareni u prošlosti dok su bili na vlasti, Dragan Đilas, Vuk Jeremić, Boris Tadić koriste svaku priliku da napadnu sadašnju vlast, da omalovaže svakog ko predstavlja vlast ili da napadaju bilo koga, a da se taj neko nalazi kao blizak saradnik predsedniku Aleksandru Vučiću.Sada su odlučili da idu u tom smeru, a to je kada ne možemo više da izmislimo nešto za Aleksandra Vučića, kada smo pokušali sve što nam je bilo u našim rukama i sve što je bilo do nas nije dalo nikakvog efekta, ajde sada da napadamo njegove najbliže saradnike. Pa je tako na meti bio i gospodin Bata Gašić, pa je bio gospodin Selaković i sada ide ta mantra, čuvena kada se zavrti i završi ceo taj krug, bez bilo kakvih dokaza čeka se nešto novo.Ne znam više dokle ćemo svi kao društvo ostati nemi na konstantne i prozivke i laži i neistine ljudi kojima je jedini posao da se probude ujutru, idu u firmu Dragana Đilasa, tamo pokupe svoju naknadu, a onda na nekakvim konferencijama optužuju sve i svakoga za kojekakve budalaštine i neistine.Kada pričamo i kada govorimo o vređanju inteligencije građana Srbije, nešto što se desilo juče, posebno je iziritiralo sve. Naime, juče je taj isti Dragan Đilas sve nas obavestio na društvenoj mreži „Tviter“, ne znam šta mu to znači ili koga je želeo time da fascinira, kaže na jedan dan do Švajcarske da podnesem prijavu zbog laži da „Multikom open“ ima račun u Hong Kongu i učestvuje u nelegalnim aktivnostima, verujem da je tamo kazna veća od hiljadu evra.Da bi pojasnili građanima Srbije o čemu se ovde radi, državljanin Republike Srbije odlazi u Švajcarsku i u Švajcarskoj tuži, ne znam sad već ni koga, zato što njegova firma ima račun u Hong Kongu. Ja ne znam ko je ovo mogao da smisli i ko je njega posavetovao zaista, ali ozbiljno nešto nije u redu u tim redovima, jer ovo ne bi smislio ni neko ko se prvi put bavi javnim poslom ili se bavi politikom.Da još pojasnimo ako nekome nije jasno, a verujem da je svima jasno. Dragan Đilas kao državljanin Republike Srbije ne može nikoga da tuži u Švajcarskoj, niti je rezident, niti je njihov državljanin. Takođe, on nije ni ovlašćeno lice ove firme za koju je, samo da vas podsetim, do pre nekoliko meseci tvrdio da nema i da ne postoji. Dakle, što bi narod rekao, upleo se u svoje laži kao pile u kučine.Dakle, Dragan Đilas nas je obavestio juče i slagao da ide da tuži, ne znam koga, za istu onu firmu za koju je tvrdio da ne postoji, a isto tako taj čovek nas je do skora ubeđivao da on nema nikakve privatne račune u Švajcarskoj, ali kada se ispostavilo da ima preko 600.000 evra računa u ovoj firmi, onda je rekao – dobro, to nije privatno, to je firma.Podsetiću vas, u toj firmi je vlasnik, tj. naveden je Gojko Đilas, a potpisnici, pravo potpisa imaju on, dakle, Dragan Đilas i čuveni Paskal Šmit.Šta je ovde još zabrinjavajuće, poštovani građani Srbije? Sve ovo što je izlagao u ovom jednom tvitu, eto, njemu je potrebno četiri reda da sve slaže, izvređa inteligenciju svih ljudi u Srbiji… Ništa od ovoga nije morao da radi iz Švajcarske, jer ništa tehnički ni ne može da uradi. Ovo je sve mogao da uradi iz Beograda.Postavlja se i nameće pitanje – da li on možda u Švajcarsku ide iz prostog razloga da bi opet promenio vlasničku strukturu? Da li će opet da menja ime firme kao što je uradio pre nekoliko meseci? Da li ide da obavi još nekakvu transakciju finansijsku i da li možda ide da prikrije tragove svega onoga o čemu smo mi pričali već mesecima, pa i godinama unazad?Poštovani ministre Mali, sa ovim ću završiti, vi me ispravite ako grešim, ali presedan je, ali hajde što ste vi predmet krivične prijave koju je podneo Dragan Đilas, predmet je i predsednik Aleksandar Vučić, predmet je i Vladanka Malović, predmet je i Andrijana Nešić, čini mi se, novinarka Novosti koja je učestvovala u istraživačkom novinarstvu i svi ljudi koji su ukazivali da, 53 računa u 17 različitih zemalja, Dragan Đilas ima više od 68 miliona evra. Svi vi ste predmet te istrage, ali ono što je paradoks i nije viđeno, ne u Evropi, nego u celom svetu, jeste činjenica da je on tu krivičnu prijavu proširio i da je tom prijavom obuhvatio i direktora Uprave za sprečavanje pranja novca Željka Radovanović.Poštovani ministre, ja bih voleo samo da u ime građana pokušate nekako da objasnite da li je moguće da jedan političar koji pretenduje da se vrati na vlast u svoj toj panici i histeriji krivično goni čoveka samo zato što radi svoj posao. Dakle, Željko Radovanović je kriv zato što je na čelu Uprave za sprečavanje pranja Mislim da se tako nešto još nije desilo ni u Evropi, ni u svetu i mislim da će ovo ostati zapamćeno kao potez očajnog čoveka koji na svaki mogući način pokušava da skrene pažnju sa afere koja potresa našu zemlju i sa činjenice da je svoju poziciju gradonačelnika, direktora nekakve izmišljene kancelarije i ministra u vreme režima DS iskoristio jedino i isključivo da se obogati i da od propalog preduzetnika sa 75 hiljada evra ušteđevine dođe do bogatstva od 25 miliona evra, i to u nekretninama.Onih 619 miliona evra koje je obezbedio svojim firmama ne želim ni da govorim, mislim da je tu sve jasno, ali građani Srbije zaslužuju odgovore na ova pitanja i presrećan sam što se konačno nadležne institucije ozbiljno bave ovim problemom i što sam uveren da će Zakon o poreklu imovine, koji je stupio na snagu 12. marta, konačno dati neke rezultate.Vama ministre, kao i celoj Vladi Srbije želim mnogo uspeha, želim još ovako dobrih zakona, jer svi ovi zakoni pokazuju da je Vladi i samoj politici SNS na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, jedino isključivo stalo do interesa građana Srbije i boljeg života svih građana Srbije, naše dece i generacija koje dolaze. Hvala i živela Srbija. Zahvaljujem, gospodine Mirkoviću.Preostalo vreme poslaničke grupe nešto ispod 40 minuta.Reč ima Milica Dačić. Zahvaljujem, gospodine Orliću.Uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine, gospodine Orliću, kolege i koleginice narodni poslanici, uvaženi ministre i poštovani građani Srbije, juče se u ovom visokom domu diskutovalo o Predlogu zakona o izmenama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, čiji se razlog izmena može podeliti u tri krucijalna segmenta, a to su donošenje novog paketa mera podrške privredi i građanima, ulaganja u kapitalne projekte koji znače sprovođenje plana „Srbija 2025“ i potreba za daljim snažnim odgovorom na posledice pandemije.Ova tri segmenta u ovim turbulentnim vremenima predstavljaju okosnicu politike SNS u čijem je centru interesovanja uvek bio i ostaće bolji život svih građana Srbije.Danas govorimo o izuzetno važnom setu zakonskih akata koji se svi zajedno imaju za cilj sprovođenje trećeg paketa mera podrške privredi i stanovništvu. Pandemija korona virusa postavila je pred ekonomsku politiku zemlje ogromne izazove u cilju očuvanja ekonomske aktivnosti, očuvanja radnih mesta i standarda stanovništva.Država je zapravo preuzimajući na sebe najviši teret pandemije, odlučila je da produži postojeću garantnu šemu, kao i da uspostavi novu garantnu šemu za podršku najugroženijim preduzećima.Što se tiče prve postojeće šeme, izmenama zakona je obezbeđeno dodatnih 500 miliona evra za privrednike i produžen je period raspoloživosti za godinu dana, a kroz drugu garantnu šemu obezbeđeno je dodatnih 500 miliona evra za najugroženije sektore i kompaniju u zemlji i tu sve, pre svega, mislim na delatnosti poput ugostiteljstva, putničkog transporta, hotelijerstva i turističkih agencija kao najugroženijih kompanija koje su zabeležile pad poslovnih prihoda iznad 20% u 2020. godini.Međutim, moram podsetiti da je osnov i za prvi i za drugi i za ovaj treći paket mera postavila odgovorna ekonomska politika i mere fiskalne konsolidacije koje su preduzete posle 2014. godine. Recimo, kada govorimo o Čačku i čačanskoj privredi, čačanski privrednici uprkos pandemiji i dalje planiraju proširenje svojih proizvoljnih kapaciteta i otvaranje novih radnih mesta, jer im je to omogućila odgovorna politika svih državnih organa, baš kao što je tome doprinela izgradnja deonice auto-puta „Miloš Veliki“ od Beograda do Preljine.Moram da pomenem i otvaranje Aerodroma „Morava“. Mi stalno zaboravljamo da je ovaj aerodrom otvoren, jer njegovo oživljavanje je u određenoj meri zaustavila korona, ali ja sam uverena da će jednog dana turisti iz sveta upravo sletati na ovaj aerodrom da bi posetili i Ovčarsko-kablarsku klisuru i Kopaonik i Vrnjačku Banju i druge prirodne lepote moravičkog, rasinskog, raškog i šumadijskog okruga, a da će proizvodi i roba iz njih putovati u svet isplaniranog kargo-centra upravo sa Aerodroma u Lađevcima.Sa druge strane, u Čačku imamo prvog velikog nemačkog investitora „Forverk autotek“ i „Aldizi“, koji je u Preljini otvorio svoje proizvodno postrojenje na 45 hiljada metara kvadratnih. Taj nemački investitor je prema ugovornoj obavezi u 2021. godini imao obavezu da zaposli 545 radnika. U ovom trenutku, dakle u aprilu mesecu 2021. godine on ima zaposlenih 575 radnika. Do kraja 2021. godine planira da zaposli još 100 novih zaposlenih.Ovakvog investitora u Čačak nije doveo ni Boško Obradović, ni Vuk Jeremić koji se naprasno setio Čačka nakon svog stolovanja u UN u Njujorku, a ni Dragan Đilas, on otvara, čujemo, neke druge firme po poreskim rajevima, već upravo predsednik Aleksandar Vučić koji je širom Srbije dovodio upravo ovakve sigurne investitore, koji će zapošljavati veliki broj radnika koji će plaćati porez ovog zemlji, kao što su to „Leoni“ u Kraljevu, „Nidek“ u Novom Sadu, CF u Pančevu i drugi širom naše zemlje.Upravo zemlje.Upravo je ovakva odgovorna politika doprinela da mi u prošloj godini imamo istorijski minimum kada pričamo o stopi nezaposlenosti o 7,3%.

a da danas imamo blizu dva miliona i 200 hiljada radnih mesta. Nema sumnje da je jedan od najvećih zajedničkih uspeha Vlade Republike Srbije i Narodne banke Srbije u periodu ovako velike neizvesnosti izazvane pandemijom upravo očuvanje radnih mesta.Očekivano je da će stopa nezaposlenosti ostati na približnom isto nivou i ove godine, uz povećanje stope aktivnosti stanovništva sa poboljšanjem epidemiološke situacije, a do povećanja tih aktivnosti može doći samo sa dobrom epidemiološkom situacijom.Mi možemo biti ponosni na činjenicu da je Srbija na vreme nabavila neophodnu medicinsku opremu, izgradila Kovid bolnice kao što je i ova koju smo danas spomenuli, a koja će biti izgrađena u Novom Sadu, ali pre svega shvatila da je pitanje nabavke vakcine pitanje privrednog opstanka. Uz sve ove mere i ubrzanu vakcinaciju, nastavljamo borbu za bolju, lepšu i napredniju Srbiju. Zahvaljujem.

u obzir informaciju koju ste nam izneli, a vezano za vreme koju ima poslanička grupa, imaćemo sasvim dovoljno vremena da se ispričamo, ali ću pokušati da budem što kraći kako bi još neko od naših kolega učestvovao u raspravi.Šta je to što obeležava današnji dan u srpskoj politici? Pre svega, ono što se danas dešava i dešavalo se u Banjaluci i rasprava o ova dva zakona u srpskom parlamentu.Oba procesa veoma direktno su usmerena na posao pomoći građanima, bilo da oni žive sa sa leve ili sa desne strane Drine i to na veoma direktan način pomoć koja ide ka svakom čoveku, bilo da on živi u Republici Srpskoj ili Republici Srbiji.U Banjaluci istorijski događaj. Moram vam reći da u našem narodnu postoji jedna popularna pesmica koja kaže: „Ima nešto što se razdvojiti ne da, Banjaluka u Beograd gleda“. Svi ovi događaji su me nekako asocirali na stihove te pesme,

To je simbolika i mislim da je samo kruna svega onoga što je rađeno u prethodnim godinama kada je u pitanju Republika Srpska. Puno toga je u prethodnih godina urađeno u Republici Srpskoj, ali puno toga je danas najavljeno u Banjaluci.Mnogo poziva sam danas dobio od građana iz Republike Srpske naročito iz četiri opštine - Kostajnice, Dubice, Drvara i sa juga Republike Srpske iz Nevesinja gde su najavljena milionska ulaganja koja definitivno menjaju kompletnu sliku života u tim opštinama.Ono

politički proces i događaj koji se dešava u srpskoj politici danas je vezan za parlament i ova dva zakona i veoma je slična situacija, dva zakona koja u ovim teškim okolnostima regulišu pomoć i građanima i najugroženijem delu privrede u Srbiji.U formalnom smislu budžet danas nije tema, bio je juče, ali ovo je svakako posledica planiranja i svega onoga što je u budžetu. Mislim da je ovo i posledica onoga o čemu smo juče govorili, što ste vi, ministre Mali, izneli kao verovatno, bar po meni, najznačajniju informaciju juče, a to je da nam je deficit u prvom kvartalu skoro četiri puta manji od planiranog, pa su ovi i zakoni donekle posledica toga. U suštini to znači da je bez obzira na sve ono što smo imali kao teške okolnosti zbog pandemije privreda je i dalje na nogama, da smo nivo privrednih aktivnosti u Srbiji uspeli da održimo. Možda je to i posledica nekih ranijih mera gde smo kroz povećanje potrošnje uspeli da održimo nivo privredne aktivnosti i da se te posledice povećanja potrošnje i ranije pomoći države danas vide kroz smanjenje deficita, kroz manji deficit od planiranog kada je u pitanju prvi kvartal.Sad, iskustveno. Nama kao narodnim predstavnicima ne preostaje ništa drugo nego da čvrsto verujemo da Vlada i ovaj put donosi pravu odluku, jer se to pokazalo u nekim prethodnim momentima i da ono što stoji u ova dva zakona, a tiče se pomoći građanima i privredi će davati rezultate negde na kraju godine.Prema

Hvala.Reč ima Zoran Tomić. pred nama su predlozi mera koje će pomoći i privredi i našim građanima u ovom teškom trenutku i to je samo zapravo dokaz, odnosno nastavak borbe koju i Vlada Republike Srbije i predsednik Aleksandar Vučić vode kako bi Srbija mogla dalje uspešno da se razvija, a kako bi životni standard i uslovi za život građana mogli da napreduju.Imali smo prilike da čujemo jučerašnju diskusiju koja je posvećena rebalansu budžeta o značajnim rezultatima koji su postignuti upravo zahvaljujući primeni nekih mera u prethodnoj godini, samo ću napomenuti, sad je trenutno rasprava o tom trećem paketu mera koji iznosi 257 milijardi dinara i zajedno sa prethodna dva paketa mera koje su iznosile 704 milijarde dinara Republika Srbija je u ovom periodu kovid krize uspela da izdvoji oko osam milijardi evra pomoći, kako našim privrednicima, tako i građanima Republike Srbije da ovaj težak period, ne samo za nas, već i za čitav svet uspemo da prebrodimo, ali i da možemo da se izborimo i za normalan život koliko toliko u ovim uslovima. Naravno boreći se pre svega za očuvanje zdravlja građana zato što je zdravlje danas nešto što je najbitnije.Jako mi je drago da i sam proces vakcinacije u Republici Srbiji uspešno protiče i jedina smo zemlja u regionu koja ima četiri vakcine koje su u ponudi građanima i od oktobra meseca biće i peta koja će moći da se koristi i što je jako važno da se ovim rebalansom predviđa izgradnja fabrike za proizvodnju vakcina protiv korone što je važna informacija, ne samo za Republiku Srbiju i građane Srbije, već i za čitav region, jer će se obezbediti zapravo na taj način proizvodnja nečega što je jako bitno u celokupnoj ovoj borbi.Ono što je jako bitno da kažem u prošloj godini, to ste vi, gospodine ministre, naglasili, imali smo rekordno nisku nezaposlenost koja je iznosila 9%, što je bilo nešto što većina stručnjaka, ali i drugih ekonomista nisu očekivali da može da se ostvari, a ostvareno je upravo zahvaljujući politici koja se vodi, a to je politika koja stavlja interese građana na prvo mesto. tome ostali smo i država u regionu koja je privukla najveći broj direktnih stranih investicija koje se i danas uspešno realizuju, koje će se realizovati uspešno i u narednom periodu i ono što je jako važno samim ovim paketima mera pored privrednih subjekata obuhvaćena su i poljoprivredna gazdinstva jer sami smo svesni da je poljoprivreda jedna jako bitna grana za razvoj naše države i ekonomije. Tako da ćemo u narednom periodu i njima putem ovog paketa pomoći.Imali smo prilike kao narodni poslanici da se upoznamo i sa izveštajem Fiskalnog saveta u kome su oni naravno naveli po standardnoj proceduri kritike, njihova mišljenja kako naravno sve što država preduzima nije baš adekvatno, niti je primenljivo po nekim ekonomskim doktrinama koje oni primenjuju, pa ja ću čisto nagovestiti da ono što i na fakultetima se uči i kod studenata Ekonomskog fakulteta jeste da u periodima kada je teško i kada je kriza apsolutno treba primeniti Kinzijansku doktrinu koja podrazumeva da država treba svojim investicijama i ulaganjima da pomogne da točak ekonomije uspešno funkcioniše, da pomogne građanima da se taj period prebrodi, a naravno kada se krene u period prosperiteta i razvoja, da je vrlo jednostavno prepustiti sve tržišnom mehanizmu.Ono što je interesantno, kritikuje neke od mera koje će se i sada primenjivati, koje su se i ranije primenjivale. Svi se sećamo, kako su oni to zvali, helikopter novac, odnosno kada je građanima Republike Srbije data mogućnost da se prijave za sto evra, a sada će imati mogućnost da dobiju pomoć od 60 evra i naravno penzioneri dodatnih 50 evra. Vidite, oni zagovaraju u svojim stavovima tržišne ekonomije i ono što kritikuju jeste zašto država daje taj novac. Vrlo jednostavno objašnjenje, ekonomski subjekti nisu samo preduzeća, nisu samo pravna lica. Ekonomski subjekti u nečijoj nacionalnoj ekonomiji, pa i svetskoj ekonomiji su i radnici i građani koji su deo tog velikog sistema i neće niko bolje opredeliti kako novac treba ući u privredu kao pomoć nego sami ekonomski subjekti. Upravo kroz ovaj paket mera koje ste i predvideli ti građani će taj novac koristiti da dovrše neke svoje investicije. Kao što ste i sami rekli, primećeno je da je prošle godine došlo do porasta naplate određenih poreza, što je naravno i zahvaljujući pomoći koje je država dala i ekonomskim subjektima i građanima. Tako da sam ja apsolutnog stanovišta, kao i moje kolege da je ova mera koja je primenjena i koju ćemo svakako podržati jedna od uspešnih i korisnih, koja će pomoći da se u narednom periodu uspešno borimo protiv ove pandemije.Naravno, kritikuju i mere pomoći privredi, gde kažu da pored onog namenskog dela koji ide u određene sektore privrede imamo i nenamenska sredstva koja će se raspodeljivati prema zahtevima privrednih subjekata, pa opet kažem tržište je to koje će na najbolji način, odnosno ekonomski subjekti su ti koji će na najbolji način da kažu kako taj novac koji je država obezbedila treba primeniti u nekoj ekonomiji, treba primeniti da ona uspešno nastavi da raste i po svim parametrima, pa čak i po njihovom priznanju, a znamo da su oni vrlo škrti na rečima hvale, kažu da je i taj rast BDP od 6% dostižan i da može da se postigne i uz ovakav paket mera koje ćemo primeniti.Kritikuju i određene investicije u koje država ulaže. Naravno, ono što treba da kažemo, apsolutno i kada je kreiran budžet koji smo inače glasali za ovu godinu, a sada ćemo glasati o rebalansu, on je naravno pravljen kako bi država mogla uspešno dalje da se razvija, da realizuje Plan Srbija 2025 koji će omogućiti da prosečna zarada u Srbiji bude 900 evra, penzija 540 evra, koji će obezbediti nova radna mesta, obezbediti da mladi ljudi ostanu u Srbiji, da formiraju svoje porodice, pa naravno i sama država ne treba da odustaje u tom periodu od svojih investicija koje su jako bitne da obezbede nešto što je svim građanima važno, pa i po onim teoretičarima koji su toliko veliki zagovornici tržišne ekonomije koji kažu da država treba da obavlja samo funkciju čuvara, odnosno da se bave bezbednošću, pa upravo i te investicije su jako važne.Videli važne.Videli smo i na pokaznim vežbama koje su rađene da imamo dana, za razliku od perioda žutih tajkuna koji su topili sve što su stigli, rasprodavali, imamo zaista moćnu vojsku, imamo bezbednosne službe koje mogu da garantuju bezbednost i sigurnost svih naših građana, imamo takođe i vojnu industriju, odnosno namensku industriju koja je za ponos i koja će se u narednom periodu i dalje razvijati.U svakom slučaju, imali smo prilike da čujemo i od uvaženih kolega šta je sve predviđeno ovim merama, svakako je za pohvalu što će se u narednom periodu dosta ulagati i u zdravstvo i što ste podelili sa nama informaciju za Kovid bolnicu u Novom Sadu, koja je jako bitna za ovu borbu, koja će biti još jedan dokaz da smo u segmentu i realizaciji jako bitnih investicija i efikasni i uspešni, a sve zahvaljujući tome što ono što se realizuje realizuje se planski, realizuje se strateški. Odluke koje se donose ne donose se politikantski kao što prethodnici radili, već se donose na osnovu činjenica, na osnovu podataka i na osnovu analiza svih mogućih pravaca i kako se mogu te strategije realizovati.Za razliku od vas, ministre, predsednika Vučića i celokupne Vlade koji se borite da ova država napreduje, da građani bolje žive, da i ovo doba krize naši ljudi putuju, posećuju Srbiju, da imamo i turiste iz drugih zemalja, kao što je moj uvaženi kolega Aleksandar spomenuo, Dragan Đilas se svakako bori za razvoj turizma drugih zemalja, tako da je danas ili juče, kada beše, otišao do Švajcarske, a siguran sam da će to, zapravo, biti samo jedna od novih niza Mauricijus tura, s obzirom da se polako kreće iz zemlje u zemlju da se izvrši provera da li su računi dobri, da li možda treba prebaciti novac na neke druge račune, pa možda verovatno i proveriti one druge koji još uvek nisu otkriveni da li su sigurni i koja je verovatnoća da će se i taj novac na drugim računima otkriti.U svakom slučaju, svako neka radi svoj posao, kao što znamo i po ekonomskoj doktrini jako je bitno raditi podelu rada, mi ćemo se boriti za boljitak građana Srbije, za napredak, za očuvanje zdravlja, za našu ekonomiju, oni neka se bore za sebe i svoje džepove, jer i one „investicije“ koje su radili bile su samo investicije za sopstvene džepove, po najskupljim mogućim opcijama, a mi se borimo da se obezbede sredstva po najpovoljnijim uslovima i da budemo zemlja zaista za ponos i za još veći broj investicija, tako da ću u Danu za glasanje sa zadovoljstvom podržati i ove pakete mera koje su danas pred nama, koji su jako bitni za sve građane Republike Srbije, ali i rebalans budžeta.Hvala. Zahvaljujem.Reč ima prof. dr Marko Atlagić.Marko, imate 17 minuta za grupu. Jel dovoljno? Poštovani predsedniče Narodne skupštine, poštovani ministre Mali, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, moje koleginice i kolege su danas uglavnom sve rekli po mom mišljenju ono što je trebalo o ovim zakonima.Dozvolite samo dve rečenice o njima. Pomoć, gospodine ministre, građanima radi otklanjanja problema uzrokovanih Kovidom i prva, i druga i treća pomoć bile su pravovremene, efikasne i sveobuhvatne. To je najvažnije kod njih, pored sadržaja o kojima su moje koleginice i kolege danas govorile.Kad smo već na ovoj temi, moram da kažem da bivša vlast nije vodila računa o borbi protiv Kovida 19, već joj je bila saveznik. Kad to kažem, dozvolite da ipak kažem da je Dragan Đilas, za Evropu poznat kao Dragan Đilaš, da bi oblatio zemlju i predsednika Vučića 26. novembra 2020. godine rekao, citiram

Dakle, kritikujući naše mere koje su bile kako smo videli, poštovani građani Srbije, i koje su dale izvanredne rezultate bolje nego Đilasove, kako on navodi „ozbiljne zemlje“, znači imali smo najbolje rezultate u Evrope, jedne od najboljih rezultata u svetu.Taj isti tajkun sa 619 miliona evra,

država Srbija i predsednik Vučić ne preduzimaju niti jednu meru da spreče suzbijanje virusa, završen citat.Da li možete, poštovani građani Srbije, verovati da je tajkun Dragan Đilas, za Evropu Đilaš, ovo izrekao i slagao? E, to je taj Dragan Đilas, koji danas, kako reče ministar izdaje i lažna saopštenja.Naš predsednik države i država su na vreme preduzeli izvanredne mere u borbi protiv korone virusa čiji su rezultati najbolji u Evropi, kako rekoh i jedni od najboljih u svetu.

našu zemlju kada je slagao, citiram – mi imamo nedovoljnu količinu vakcine i stariji od 65 godina nemaju nikakve šanse da dobiju vakcinu, završen citat. Istina je kako ste videli poštovani građani Republike Srbije da svi stariji od 65 godini koji su to želeli, na vreme su mogli dobiti vakcinu. To je taj lažov patološki Dragan Đilas.Taj isti tajkun sa 619 miliona evra, u narodu poznat pod nazivom Điki mafija je optužio predsednika Vučića da je, citiram – kriv za svaku osobu zaraženu virusom, završen citat. U vreme kada je predsednik Vučić bolje nego i jedan vladar u Evropi preduzeo sve neophodne mere za suzbijanje korona virusa. To je taj lažov Dragan Đilas.Dragan tajkun sa 619 miliona stalno nas pokušava posvađati sa čeličnim prijateljima Kinezima. Tako je 17. avgusta gospodnje 2020. godine rekao, citiram hoćemo li primiti kinesku vakcinu koju niko u Evropi primiti neće, završen citat. Naravno da je slagao i videli ste poštovani građani kako su Evropljani primili tu vakcinu. To je taj Dragan Đilas patološki lažov.Idemo lažov.Idemo dalje, Đilasu u sramoćenju države Srbije i predsednika Vučića pridružio se verovali ili ne, niko drugi neko akademik dr Dušan Teodorović u narodu zvani kao akademik glavotres. Zašto glavotres? Narod ga zove zato kada se spomene ime predsednika države Aleksandra Vučića, on trese glavom od mržnje.Ta moralna gromada od akademika, dr Dušan Teodorović stalno iz dana u dan vređa predsednika Vučića i državu Srbiju.

Dalje, ta moralna ljudeskara od akademika Dušan Teodorović, u narodu zvani akademik glavotres je pao tako nisko da je tragediju vojnika u Malom Zvorniku iskoristio da poželi smrt predsedniku države Aleksandru Vučiću.

što je na otvaranju jednog privatnog hotela pevao pred predsednikom Aleksandrom Vučićem. Zamisliste poštovani građani, poštovani studenti i vi poštavni akademici Srpske akademije, jednog profesora i jednog akademika.Taj

moralna gromada od akademika vređa, ne samo Aleksandra Vučića, nego i građane Republike Srbije koji su mu dali podršku upoređujući ih, verovali ili ne, sa stanovnicima nacističke Nemačke, a Aleksandra Vučića sa Adolfom Hitlerom.Ta

i stalno narušava teritorijalni integritet naše zemlje, posebno kada je rekao, citiram - Kosovo nije naše, nego albansko, završen citat, i sa ovim se akademik glavotres svrstao u izdajničke bitange naše zemlje.Ta moralna gromada od akademika, Dušan Teodorović, u narodu zvani akademik glavotres je napao Aleksandra Vučića samo zato što je bio inicijator podizanja spomenika osnivaču srpske srednjovekovne države Stefanu Nemanji. Mudri akademik je rekao, citiram spomenik Nemanji znači ubijanje istorije srpskog naroda, završen citat. Da li poštovani učenici osnovnih i srednjih škola, poštovani studenti, poštovani kolege profesori, uvaženi građani Republike Srbije možete verovati da je akademik glavotres ovo izrekao? Ovim se akademik glavotres upisao u one koji revidiraju srpsku istoriju i koji su protiv kulture sećanja i protiv srpskog identiteta i protiv srpske slobode.Ta moralna gromada od akademika Dušan Teodorović u narodu zvani kao akademik glavotresje je verovali ili ne pozvao učenike osnovnih i srednjih škola na ulice, na demonstracije što je protivzakonito i protivustavno, jer politizuje naše đake i naše učenike, odnosno našu decu.Taj bajni akademik u narodu zvani glavotres je žestoko napao nikoga drugog, nego glumca Nenada Jezdića. Znate zašto? Samo zato što se pojavio na otvaranju autoputa Miloš Veliki i bio u delegaciji koja je dočekala predsednika Aleksandra Vučića. Od mržnje akademik glavotres je izjavio da više neće kupovati, inače odličnu Jezdićevu rakiju i da će ga zapamtiti kada on dođe na vlast.Na kraju, poštovani narodni poslanici, zašto Dragan Đilas i akademik Dušan Teodorović, Vuk Jeremić i ostali izražavaju mržnju i napadaju Aleksandra Vučića i državu Srbiju?Prvo, zato što je za razliku od njih Aleksandar Vučić veliki srpski patriota i veliki srpski rodoljub što ovi naravno nisu, kako ste videli.Drugo, zato što je Aleksandar Vučić veliki srpski reformator, a ova gospoda nisu. Aleksandar Vučić je proveo reforme.Treće, zato što je motor ubrzane modernizacije Srbije koju sada zaista sprovodi.Četvrto, zato što Aleksandar Vučić vodi brigu o zdravlju svakog našeg građanina, ne samo u zemlji, nego i u regionu.Peto, zato što je Aleksandar Vučić izuzetan borac i neumoran radnik za razliku od njih.Šesto, zato što Aleksandar Vučić vodi zemlju vojnoj neutralnosti, sigurnoj bezbednosti i ekonomskom napretku.Hvala, gospodine predsedniče Skupštine. Hvala.Narodni poslanik Luka Kebara.Imate još šest minuta i 16 sekundi. Zahvaljujem, uvaženi predsedniče.Uvaženo rukovodstvo Narodne skupštine, uvaženi ministre Mali, dame i gospodo narodni poslanici, drage građanke i građani Srbije, na današnjoj sednici Narodne skupštine govorim o jako bitnim predlozima zakona i izmenama zakona koji se tiču garantnih šema vezanih za pandemiju virusa Kovida - 19, ali ću se svakako nadovezati na rebalans budžeta koji smo imali na prethodnoj sednici.Rebalans sednici.Rebalans budžeta o kome smo pričali na prethodnoj sednici je jako bitan, jer je cilj da se ovim rebalansom država dodatno ojača, pogotovo sektor zdravstva, pogotovo sektor ekonomije što je za našu državu, za našu Vladu najbitnije.Napomenuću najbitnije.Napomenuću da je razlika 31 milijarda dinara u odnosu na postojeći budžet. Ovim rebalansom izdvajamo više novca, a pogotovo za sektor zdravstva, a opet ne prelazimo onu granicu Mastrihta, stopu javnog duga od 60%.Želim da napomenem da je ovaj rebalans usmeren pre svega ka izgradnji tih zdravstvenih kapaciteta. Gradi se nova kovid bolnica u Novom Sadu, a znamo da su kovid bolnice u Kruševcu i Batajnici izgrađene u rekordnom roku.Naravno, u okviru pogona na "Torlaku" se proizvodi vakcina Sputnjik V. Nedavno je započeta ta proizvodnja, ali će se graditi i fabrika sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima i sa Narodnom Republikom Kinom kako bi se u Srbiji proizvodila vakcina kineskog proizvođača "Sinofarm".Želeo bih da napomenem da smo mi šampioni vakcinacije, lideri vakcinacije, ne samo na prostoru Evrope, već i u celom svetu. Želim da iskoristim ovu priliku da ponovo apelujem na sve građane da se prijave preko portala e-uprava, ali i da kontaktiraju svoje mesne zajednice i svoje opštine, svoje opštinske uprave kako bi se na što efikasniji način vakcinisali u što bržem vremenskom roku i kako bi se vakcinisali na prostoru svojih opština, u svojim domovima zdravlja.Naravno, bitno je napomenuti da setom ovih zakona, odnosno rebalansom budžeta predviđa se novčana pomoć, dva puta po 30 evra. Isplata će biti u maju i novembru. Prijava se vrši samo jednom u intervalu od 28. aprila do 15. maja, za nezaposlene sleduje još 60 evra, za penzionere još 50 evra, a bitno je napomenuti da penzioneri, primaoci novčane socijalne pomoći i rezidenti Zavoda za izvršenje izvršenje krivičnih sankcija su automatski prijavljeni. Znači, potrebna je jedna prijava za sve punoletne građane i ta jedna prijava se vrši preko portala e-uprave za Trezor. Od 5. maja čak može i putem telefona.Ono što je jako bitno, neću da oduzimam puno vremena, što se ovih garantnih tema i efekata tiče. Tri garantne šeme su u pitanju.Prva garantna šema, kao što znamo, ona je vredela milijarde evra, 1,7 milijardi evra je već iskorišćeno, a 500 miliona evra će biti dodatno opredeljeno za privredu, sektor privrede.Druga garantna šema obezbeđuje dodatnih 500 miliona evra za najugroženije sektore. To je sektor turizma, ugostiteljstva, hotelijerstva i sektor saobraćaja.Izmene treće garantne šeme se odnose na pomoć u vidu tri puta jedne polovine minimalne zarade kao pomoć preduzetnicima, mikro-malim i srednjim, ali i velikim preduzećima. Jako je bitno da se one odnose i na produženu ročnost kredita na pet godina, grejs period od 18 do 24 meseca. Sa novim namenama koje se ne odnose samo na likvidnost i na finansiranje obrtnih sredstava u tim preduzećima i kod preduzetnika, već se to odnosi i na refinansiranje postojećih kredita, ali u okviru protfolija iste banke. To je jako bitno napomenuti.Država tu preuzima obavezu da kao garant, kao garant, odnosno kao žirant izmiri potraživanja banaka na osnovu potraživanja koja su deo tog sistema finansiranja garantne šeme, gde država, odnosno Narodna banka i Ministarstvo finansija kontroliše i nadzire čitav otvoreni transparentni proces. To znači da će država biti žirant pre svega onim preduzećima koja su najugroženija, koja su najviše pogođena ovom pandemijom. Naravno, to se odnosi i na preduzetnike, mala, srednja, mikro, ali i velika preduzeća.Čitava ova garantna šema, odnosno paket od ove tri garantne šeme iznosi negde od 953 milijardi dinara, što je aproksimativno osam, 8,1 milijardi evra. paket pomoći mnoge evropske zemlje nisu u stanju da obezbede svojim građanima.Ovaj paket pomoći je toliko snažan, a opet sa ovim paketom pomoći mi ne prelazimo onu granicu od 60% stope javnog duga prema Mastrihtu, što je moj uvaženi kolega Kovačević na prethodnoj sednici objašnjavao, te kriterijume konvergencije.Znači, tu i stopa javnog duga i eskortna kamatna stopa i stopa inflacije. Sve te kriterijume mi poštujemo, za razliku od brojnih evropskih zemalja, poput Nemačke, poput Francuske koje su mnogo razvijenije, ali koje same nisu u stanju da poštuju te kriterijume konvergencije. To je dobro i ti rezultati su dobri. To je pokazatelj uspešne politike Vlade Republike Srbije, predsednika Aleksandra Vučića i čitavog tima koji radi na tom jednom važnom, jednom jako bitnom zadatku. To je dobro.Ali nažalost postoji ono loše, a loše je ponašanje određenih pripadnika žutog tajkunskog preduzeća, onih bivših žutih političara koji su ovu zemlju ojadili. Tu pre svega mislim na najistaknutijeg među njima, a to je gospodin Dragan Đilas, koji se istakao u svom lopovluku. Svi znamo za 619 miliona evra, svi znamo da je čovek dok je upravljao Beogradom doveo Beograd do ruba propasti, do duga od 1,2 milijarde evra, evra, 1,2 milijarde evra samo u Beogradu. To je čovek, kao što znamo, koji često zna nama da spočitava kako mi govorimo da je on bio nekakav republički funkcioner, a on je tobože bio samo gradski. Ne, gospodin Đilas je bio i republički funkcioner. Setimo se Narodne kancelarije za javna ulaganja. Znači, on je bio i na republičkom nivou funkcioner i na gradskom i na opštinskim funkcijama.Naravno, neću govoriti o aferama Mauricijus, Švajcarska, Hong Kong, o Mostu na Adi, o mnogim brojnim drugim aferama, neću govoriti o njegovoj imovini, o imovini njegovog brata, ali imam jedno ključno pitanje – zašto gospodin Đilas, ako je sve stekao na legalan i legitiman način, zašto je stvorio jednu hobotnicu, finansijsku hobotnicu, ako je sve to radio kako treba? Zašto? Znači, on nešto prikriva. Taj gospodin Dragan Đilas nešto prikriva, u saradnji sa Šolakom, u saradnji sa Paskalom Šmitom, a setimo se svi da je Paskal Šmit jedan opskuran lik koji se proslavio, koji je postao poznat široj javnosti tako što je pevao pesmu o kokainu u nekim klubovima, noćnim klubovima.On je sa takvim ljudima, dame i gospodo, dragi građani Srbije, on je sa takvim ljudima sarađivao, taj gospodin Dragan Đilas, i onda se izvlačio da to nisu njegovi računi, već je on korisnik određenih računa, ili njegov brat, ili da je Paskal Šmit naravno vlasnik, a da su oni samo korisnici, ili da ti računi ne pripadaju lično njemu, već da ti računi pripadaju njegovim firmama. Naš narod ima jednu dobru izreku – nije šija, nego vrat. Znači, to su tvoje pare, sad da li se vode na tvoju firmu ili si ti samo korisnik određenog računa, to znači da si ti duboko involviran. Zamislite šta je sve moglo biti urađeno ovim novcem, koliko medicinske opreme, koliko respiratora, koliko vakcina se moglo nabaviti, koliko se garantnih šema moglo sprovesti tim novcem.Stoga je neophodno da sve nadležne institucije istraže do kraja ovaj slučaj, da konačno imamo epilog u slučaju Dragana Đilasa, a mi ćemo raditi, mi ćemo se boriti, Aleksandar Vučić, Vlada Republike Srbije, svi smo zajedno, svi se borimo za jednu zdravu, još zdraviju Srbiju, još moderniju Srbiju, još snažniju Srbiju, koja ima svetlu budućnost, Srbiju u kojoj nema mesta za ovakve opskurne likove kao što je Dragan Đilas, Srbiju koja će pobediti. Živela Srbija!

Hvala.Pošto na listama poslaničkih grupa nema više prijavljenih za reč,

Hvala puno, uvaženi gospodine Dačiću.Poštovani narodni poslanici, poštovani građani Srbije, najpre želim da vam se svima zahvalim na veoma konstruktivnom dijalogu tokom ova dva dana dok smo razgovarali o ovih šest zakonskih rešenja, uključujući i rebalans budžeta Republike Srbije za 2021. godinu, sa puno komentara, puno saveta, puno ideja, kako bi nam ovaj budžet bio još bolji i još uspešniji.Želeo bih da iskoristim priliku samo da vas podsetim na period februar-mart prošle godine kada smo se prvi put i susreli sa pandemijom korona virusa, kada smo prvi put i čuli da postoji neki virus, među sve nas je nekako i neki strah šta ćemo, kako ćemo, kakav je to virus, o čemu se to radi. Onda je naš predsednik, predsednik Vučić rekao: „Nema predaje! Idemo da se borimo, otvaramo borbu na dva fronta, otvaramo borbu za spas naše ekonomije, za očuvanje naše ekonomije i otvaramo borbu za zdravlje naših sugrađana“.Ono na šta sam posebno ponosan, možda sam malo i emotivan, jer znam kroz šta smo svi zajedno prošli u proteklih godinu dana, mi smo, uvaženi narodni poslanici, poštovani građani Srbije, iz ovih bitaka, iz ovih borbi izašli i izlazimo kao pobednici, možda prvi put u skorijoj istoriji Srbija pokazuje da u doba najveće ekonomske krize, možda i najveće zdravstvene krize u skorijoj istoriji može, zna, ume, zbog toga što su svi građani solidarni, jedinstveni i odgovorni da iz ovakve krize izađe kao pobednik.I ovaj rebalans koji je ovde danas pred vama daće nam mogućnost da nastavimo i u godinama koje su pred nama da ostanemo i da nastavimo da budemo pobednici i da pobeđujemo i u ekonomiji i u zdravstvu i u svim oblastima društvenog života u kojima možda do sada nismo imali priliku da budemo najbolji. Ovaj rebalans budžeta daće nam mogućnost da nastavimo i da završimo sve kapitalne projekte koje smo već započeli, a na nastavimo nove, nove auto-puteve, nove mostove, nove tunele, da nastavimo, da završavamo i da gradimo zdravstvenu infrastrukturu, ali takođe i nove bolnice, nove kliničke centre, da napravimo i tu novu fabriku vakcina koju samo mali broj najrazvijenijih zemalja u svetu ima, imaće je i Republika Srbija, da nastavimo sa trećim paketom pomoći, da podržavamo naše građane, podržavamo našu privredu, da umanjimo te negativne posledice Kovida-19.Zato vam hvala na razumevanju. Nadam se da ćete podržati ovaj Predlog rebalansa budžeta. Hvala predsedniku Vučiću i na viziji i na energiji i na snazi da nas potera i da nas gura da iz ovih borbi i bitaka izađemo kao pobednici i siguran sam da ćemo u istom ritmu i na isti način svi zajedno odgovorno i solidarno i u godinama koje su pred nama nastaviti da pobeđujemo. Hvala puno.

Hvala, ministre.Pošto se više niko ne javlja za reč, zaključujem zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz tačka od 2. do 6. dnevnog reda.Poštovani narodni poslanici, pošto smo završili raspravu o tačkama od 1. do 4. dnevnog reda ove sednice, a s obzirom na to da na predloge zakona nisu podneti amandmani, podsećam vas na odredbu člana 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, prema kojoj predsednik Narodne skupštine može da odredi dan za glasanje o predlozima pojedinih zakona bude odmah po završetku pretresa tih predloga zakona.U skladu sa ovakvom odredbom, određujem četvrtak 22. april 2021. godine, sa početkom u

Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.Pre